Hæstv. forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Söru Elísu Þórðardóttur sem 3. varaþingmanns Pírata í Reykjavíkurkjördæmi suður. Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengi hennar og mælir nefndin einróma með staðfestingu kosningar Söru Elísu Þórðardóttur.

og þskj. 869, um aðgerðir til að auðvelda aðgengi erlendra sérfræðinga utan EES að íslenskum vinnumarkaði, báðar frá Jóhanni Páli Jóhannssyni. Félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur einnig óskað eftir fresti til að veita skrifleg svör við eftirfarandi fyrirspurnum frá Andrési Inga Jónssyni; á þskj. 337, um viðurkenningu sjúkdómsgreininga yfir landamæri, á þskj. 543, um aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess, og að lokum á þskj. 874, um fullgildingu samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 190, um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni.

Herra forseti. Formaður Rauða krossins segir að hér sé verið að taka upp útlendingastefnu sem verður með þeim harðari í Evrópu og hefur bent á að flóttafólki sé mismunað eftir uppruna.

vinnufúsar hendur hefur aukist hér á landi vegna aukins ferðamannastraums. Okkur vantar fólk og ríkisstjórnin hyggst senda úr landi 300 manns. Í þeim hópi er 22 ára sómölsk stúlka sem starfar sem sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum og hennar bíða hræðileg örlög í Grikklandi. Þarna er líka Palestínumaður sem hefur dvalið hér í tvö ár og starfað í ferðaþjónustu og vinnuveitandi hans skilur ekki af hverju ríkisstjórnin hyggst senda hann úr landi. Hvert og eitt í þessum hópi á sína sérstöku sögu en hæstv. dómsmálaráðherra talaði einungis um ólögmæta dvöl eins og að hér séu á ferð glæpamenn en ekki fólk á flótta undan óbærilegum aðstæðum,

Þessir 300 einstaklingar sem nú eiga yfir höfði sér brottvísun eru í vanda núna, hæstv. forsætisráðherra, og þeim gagnast ekki heildarstefnumótun sem enginn veit hvað er og enginn gengst við. Spurningin er einföld: Ætlar hæstv. forsætisráðherra að beita sér fyrir því að það fólk sem hér hefur dvalið, unnið og fest rætur í talsverðan tíma, en á nú að senda til Grikklands, fái dvalarleyfi?

Í fyrsta lagi er því haldið fram að Ísland stefni í það að vera með hörðustu innflytjenda- og flóttafólksstefnu í Evrópu. Ég get ekki annað en andmælt því harðlega þegar við skoðum einfaldlega þróun síðustu ára þar sem einmitt hefur verið tekið á móti fleirum en nokkru sinni fyrr, hlutfallslega fleirum líka af þeim sem hafa sótt um. Ef við berum okkur saman til að mynda við Norðurlönd hefur Ísland verið með mun frjálslyndari stefnu þar sem aðilar í þessari stöðu, sem hv. þingmaður gerir hér að umtalsefni, eru geymdir í lokuðum búðum áður en þeir eru sendir úr landi. Við heyrum núna fregnir frá Danmörku þar sem Danmörk hefur í huga að útvista þjónustu sinni við fólk með alþjóðlega vernd til Rúanda, sem er það sama fyrirkomulag og Bretar hafa kynnt. Þannig að ég hlýt að andmæla því þegar hv. þingmaður heldur þessu fram í sinni fyrirspurn. Í öðru lagi er spurt líka: Eru einhverjar sérreglur um suma? Væntanlega er þá verið að vitna til fólks sem hingað leitar frá Úkraínu, hvort það gildi aðrar reglur um það en aðra flóttamenn.

það hefur verið brugðið á sérstök úrræði og ég vil nefna sérstaka móttökustöð í Domus Medica, tímabundnar aðgerðir vegna móttöku barna í skóla. Það eru engar sérreglur sem gilda um réttindi og þjónustu við einstaklinga af einu þjóðerni umfram annað en það var gripið til ákveðinna aðgerða til að bregðast við fordæmalausum fjölda. Þá hvað varðar þennan hóp núna. Ég legg á það áherslu að sjálfsögðu að við horfum til

Er stóra myndin sú að samþykkja útlendingafrumvarp hæstv. dómsmálaráðherra sem þrengir enn að möguleikum flóttafólks? Er forsvaranlegt að vísa 300 manns úr landi til Grikklands í aðstæður sem mannúðar- og mannréttindasamtök telja óöruggar?

sem er yfirvofandi þá er, samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið frá hæstv. dómsmálaráðherra, meiri hluti þeirra sem þar um ræðir aðilar sem hafa fengið vernd í öðru Evrópuríki, þar af 80 í Grikklandi. Ég hef óskað eftir upplýsingum um það hvort önnur Evrópuríki séu að senda til Grikklands miðað við aðstæður þar, því að það er eitt af því sem er bent á, að aðstæður þar séu ekki fullnægjandi, og ég hef ekki fengið svör við því. Mér finnst skipta miklu máli að við kynnum okkur þau mál til hlítar áður en slíkar ákvarðanir eru teknar. En af því að hv. þingmaður spyr um orð mín um heildarstefnumótun þá vil ég bara benda á að mér hefur þótt skorta, og þykir enn, á það að við — eftir að hafa komið okkur saman um lög um málefni útlendinga sem voru samþykkt í mikilli sátt

Herra forseti. Hæstv. forsætisráðherra hefur nú formlega lýst yfir stuðningi við aðild Finnlands og Svíþjóðar að Atlantshafsbandalaginu, NATO.

og sem forsætisráðherra þá starfa ég samkvæmt samþykktri þjóðaröryggisstefnu þar sem kveðið er á um aðild Íslands að NATO. En mín hreyfing, og ég þar með talin, hefur ekki skipt um skoðun á þeirri aðild. Herra forseti. Það er rétt, sem hæstv. ráðherra segir, að nú er meiri hluti fyrir aðild að NATO í þingum Svíþjóðar og Finnlands, en það er líka, og hefur lengi verið, mikill meiri hluti fyrir aðild hér á Alþingi.

en hjá okkur? Hér er lýðræðislegur vilji til að vera í NATO og það skiptir máli hvað ríkisstjórnin, og þá sérstaklega sá sem fer fyrir ríkisstjórninni,

það á alþjóðavettvangi, ekki síst á vettvangi Atlantshafsbandalagsins, og ég leyfi mér að segja að ég hef engar athugasemdir fengið við það hvernig ég hef gengið þar fram, af heilindum, við samþykkt meiri hluta Alþingis á samþykktri þjóðaröryggisstefnu.

Því miður ætlar ríkið ekki að greiða til baka að fullu. Ríkisstjórnin ætlar að hengja sig í það að þrátt fyrir niðurstöðu prófmáls eigi þeir sem ekki fóru í mál lakari rétt.

Hér er verið að draga úr vægi prófmáls. Framvegis verður þörf fyrir að allir fari saman í mál jafnvel þótt prófmál myndi duga til þess eins að rjúfa fyrningarfrestinn. Er það í alvöru skárra fyrirkomulag? Ríkisstjórnin er í raun að segja við þá sem urðu fyrir búsetuskerðingum að hver og einn einasti þeirra hefði þurft að fara í mál fyrir áratug síðan til að standa vörð um réttindi sín og prófmál séu liðin tíð. Það er veruleg skerðing á mannréttindum, enda er dómsmál kostnaðarsamt og mikilvægt fyrir tekjulága hópa að staðinn verði vörður um sams konar kröfur með því að sjá til þess að farið verði að prófmáli.

Dómurinn sem felldur var snerist um heimild til að reikna greiðslur til örorkulífeyrisþega vegna sérstakrar uppbótar á lífeyri vegna framfærslu við lengd búsetu aðila hér á landi.

þannig að það var strax brugðist við. Öll munu fá greitt framvegis samkvæmt nýrri reglugerð og án þessara skerðinga. Síðan kynnti félags- og vinnumarkaðsráðherra það í ríkisstjórn að greitt yrði aftur í tímann sem nemur fjórum árum sem er hefðbundinn fyrningarfrestur, þ.e. fjögur ár frá uppkvaðningu dóms og það er unnið að því að greiða þetta aftur í tímann samkvæmt því. Ég skil hv. þingmann þannig að það finnist honum ónóg. En þarna er vitnað til

ef við horfum bara á þetta mál, þá var fenginn þessi úrskurður sem var mikilvægt að fá fram, málsmeðferðartíminn tiltölulega skammur fyrir Hæstarétti, eftir því sem mér er sagt, og brugðist strax við eftir að dómurinn féll, sem er kannski það mikilvægasta í þessu öllu.

Það er mikilvægt í þessu máli að hæstv. ráðherra brást strax við, reglugerðinni var strax breytt, það var strax gefið út að greitt yrði aftur í tímann, en ég held að við megum heldur ekki missa sjónar á því að stóra verkefnið núna, og ég held að við hv. þm. Guðmundur Ingi Kristinsson séum sammála um það, það er að ná fram breytingu á sjálfu kerfinu til framtíðar. Það er auðvitað verkefnið sem við eigum að vera að horfa núna á því það er svo löngu tímabært að ná fram réttlátara og gagnsærra kerfi fyrir þennan hóp

Herra forseti. Ríkisstjórnin er í herferð gegn ákveðnum hópum flóttafólks. Þau sýna það reglulega með útlendingafrumvarpi sem er sérstaklega beint gegn þeim sem hafa fengið samþykkta umsókn um alþjóðlega vernd í öðru ríki eins og fólkið sem er að flýja brotin verndarkerfi Grikklands. En það er nákvæmlega ekkert öruggt við að vera með alþjóðlega vernd í Grikklandi. Við vitum að fólk í þeirri stöðu býr á götunni, það er aftast í röðinni þegar kemur að húsnæði, atvinnu, menntun fyrir börnin sín. Þau eru útsett fyrir mismunun og ofbeldi á hverjum einasta degi. Þessu bera íslensk stjórnvöld ábyrgð á í hvert sinn sem þau brottvísa fólki aftur til Grikklands. Þetta eru engin ný tíðindi, annað en mætti halda af orðum forsætisráðherra hér áðan, heldur hefur verið bent á þetta í mörg ár af sérfræðingum og mannréttindasamtökum. Nú ætla þau að halda uppteknum hætti með því að vísa næstum 300 flóttamönnum í þessari stöðu frá Íslandi. Spurður út í þetta Íslandsmet í brottvísunum hefur ráðherra sagt að það sé bara verið að framfylgja lögum. En lög eru verk þingfólks. Hvað getum við gert? Alþingi gæti t.d. breytt lögum á þann hátt að heimiluð verði sérstök meðferð þeirra flóttamanna sem hafa verið föst í tvö ár vegna kórónuveirufaraldurs. Þar eigum við meira að segja fordæmi í frumvarpi sem Katrín Jakobsdóttir, þá þingmaður, lagði fram fyrir kosningar 2017. Ráðherra gæti meira segja bara sett reglugerð sem skilgreinir ástandið vegna heimsfaraldurs kórónuveiru sem sérstakar aðstæður og þar með væri heimilt að veita hæli öllum þeim sem vegna ástandsins ílengdust hér á landi. Það þarf nefnilega bara eitt pennastrik til að grípa inn í. Það þarf ekki meira en eitt pennastrik til að sýna aukna mannúð. Núna þegar dómsmálaráðherra býr sig undir að fylla nokkrar flugvélar af flóttafólki og hefja þannig stærstu og ógeðfelldustu fjöldabrottvísun Íslandssögunnar liggur beinast við að spyrja af hverju.

Það er mikilvægt að hafa það í huga að verndarkerfið gengur út á samkomulag milli landa um skilgreiningu á fólki á flótta sem er í bráðri hættu af einhverjum ástæðum. Það er regla hjá okkur og flestum öðrum ríkjum Evrópu að hafi fólk fengið vernd í öðru ríki þá sé það ekki að sækja um vernd annars staðar.

ástæðan sú að það hefur neitað að fara í svokallað PCR-próf og því hefur ekki verið hægt að framfylgja brottvísun. Þá hefur þessi hópur safnast upp og við því er verið að bregðast núna þegar ríkið er að fella niður þetta eftirlit á landamærum sínum. Alþingi getur vissulega breytt þessu. Alþingi setti okkur reglur og eftir þeim erum við að vinna í öllu ferlinu. Það er þá Alþingis að breyta þeim ef það vill viðhafa önnur vinnubrögð.

Herra forseti. Það er alltaf jafn stuðandi að heyra hæstv. ráðherra tala eins og það sé eitthvað annarlegt að flóttafólk undirgangist ekki þvingaða læknisrannsókn til að vera vísað út á guð og gaddinn. Hér gerist það enn einu sinni. Auðvitað neitaði fólk að fara í PCR-próf eins og því ber réttur til samkvæmt lögum, lögunum sem ráðherra hvetur okkur til að breyta. Verndarkerfið er sett upp til að tryggja að umsækjendur um alþjóðlega vernd fái einhvers staðar efnislega meðferð sinna umsókna frekar en að þeim sé skákað á milli. Það var ekki sett upp til að vera misnotað eins og gert er af íslenskum stjórnvöldum til að senda fólk til fyrsta viðkomulands og segja bara: Grikkland, dílið þið við þetta. Við nennum því ekki. Grikkland er búið að senda út neyðarkall árum saman því að það ræður ekki við verkefnið. Hvar er samstaðan með grískum stjórnvöldum hjá ráðherra?

Þá er hann kominn í mótsögn við alla sérfræðinga.

við erum ekki með þvingunarúrræði í þeim efnum í okkar lögum í dag eins og mörg önnur lönd eru með þar sem þetta er gert að skilyrði. Reyndar er reynslan sú hjá þeim löndum þar sem þetta skilyrði er fyrir hendi að þá reynir sárasjaldan á það. Já, það er alveg rétt hjá hv. þingmanni, virðulegur forseti, að verndarkerfið er til að fólk á flótta fái einhvers staðar málsmeðferð og það er nákvæmlega það sem gerist í Grikklandi. Varðandi það að Grikkland hafi sent út neyðarkall og ráði ekki við vandann þá er það ekki mat

þeirra sem þangað leita til að fá vernd þegar það á við. Herra forseti. Það hefur verið áhugavert að fylgjast með umræðunni hérna í dag, ekki síst svörum hæstv. forsætisráðherra sem afsakar vonda stefnu í málefnum fólks á flótta með því að stefnan sé enn verri í öðrum löndum. Þetta metnaðarleysi er dapurlegt og það er okkur ekki sæmandi. Þá vantar heildstæða stefnu í málaflokknum, er sagt. Hún liggur hins vegar fyrir í þeim frumvörpum sem ríkisstjórnin er að leggja fyrir þingið. Það getur varla verið að það eigi að fá þau samþykkt og herða með því stefnuna til þess eins að taka U-beygju síðar og fikra sig þá fyrst inn á manneskjulegri brautir. Þessir þrír flokkar hafa starfað saman í næstum fimm ár. Afraksturinn úr því samstarfi er sífellt harðari og ómanneskjulegri framkoma gagnvart börnum og fjölskyldum á flótta, eins og við sjáum endurtekið í fjölmiðlum, aftur og aftur. Það stendur til að fleygja nærri 300 einstaklingum úr landi og stór hluti þessa hóps endar á götunni í Grikklandi í aðstæðum sem eru algerlega óboðlegar, eins og við þekkjum. Það er hægt að flækja þessa mynd og fara í alls konar loftfimleika í rökleiðslunni en í grunninn er þetta ofboðslega einfalt. Við erum flest hér inni fjölskyldufólk, við eigum börn, systkini og foreldra. Spurningarnar sem við þurfum að spyrja okkur eru ofur einfaldlega þessar: Myndum við sjálf vilja láta senda okkur út á guð og gaddinn í Grikklandi þar sem sáralitla aðstoð er að fá? Myndum við sjálf vilja að börnin okkar yrðu rifin upp úr öruggu umhverfi og send í aðstæður þar sem óöryggið er algert og varla húsaskjól að hafa? Nei, við myndum ekki samþykkja það. En hvers vegna í ósköpunum erum við þá tilbúin til að senda annarra manna börn og aðrar fjölskyldur í þær aðstæður sem við myndum aldrei sjálf fara í? Það hvílir engin skylda á okkur að gera það. Það þarf bara pólitískan vilja til að gera það ekki. Því vil ég spyrja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra og varaformann VG hvernig hann getur réttlætt það fyrir sjálfum sér að senda annað fólk í aðstæður sem hann myndi aldrei kalla yfir sig og sína?

Sú umræða sem hér hefur verið í dag hefur gengið út á það að hér sé rekin ein harðasta útlendingastefna á Norðurlöndunum og jafnvel þótt víðar væri leitað. Þá spyr ég mig: Hvers vegna er það sem Íslendingar hafa núna síðan árið 2018, og þá minni ég á þá staðreynd að Katrín Jakobsdóttir tók við sem forsætisráðherra árið 2017, í síauknum mæli tekið á móti fleira og fleira fólki, svo munar hundruðum. Það er jákvætt. En samt þarf maður að sitja undir því að hér sé verið að gera minna en aðrir eða önnur lönd. Tölurnar tala sínu máli, hv. þingmaður. Við getum líka farið ofan í saumana á því hvort hér sé útlendingastefna sem sé harðari eða að verða jafn hörð og er að gerast á Norðurlöndunum, eins og t.d. í Danmörku. Það náttúrlega stenst enga skoðun eins og forsætisráðherra fór ágætlega yfir áðan. Við getum líka horft til þess hvaða breytingar það eru sem íslensk stjórnvöld eru að gera núna með því að færa þjónustu við fólk sem er að leita sér að alþjóðlegri vernd úr dómsmálaráðuneytinu og yfir til félagsmálaráðuneytisins. Það er jákvæð breyting, hv. þingmaður. Það er mjög jákvæð breyting vegna þess að þar með getum við samhæft þjónustuna og við getum tekið betur á móti fólki. Og hvað höfum við verið að gera, þessi ríkisstjórn? Hverju hef ég beitt mér fyrir sem félags- og vinnumarkaðsráðherra, þessa fáu mánuði sem ég hef setið í því embætti? Jú, að fá fleira fólk frá Afganistan, svo dæmi sé tekið, þar sem við erum að taka utan um konur sem eru einstæðar, sem búa við raunveruleika sem við getum ekki einu sinni gert okkur í hugarlund. Það er líka stefna, hv. þingmaður. Ég gæti nefnt hérna að taka sérstaklega á móti viðkvæmum hópum innan þess hóps sem er í Úkraínu, eins og fötluðu fólki og veiku fólki. Ég get ekki setið undir þessum orðum þingmannsins.

Það er hægt að vitna í umsagnir Rauða krossins og mannúðarsamtaka um stefnu ríkisstjórnarinnar í þessum málaflokki. Það er hægt að gera það ítrekað, aftur og aftur og aftur. Það er hægt að vitna í orð hæstv. forsætisráðherra sem sagði fyrir ekki löngu síðan að við ættum alltaf að hlusta eftir því sem Rauði krossinn segir og mannúðarsamtök segja. Þegar koma síðan umsagnir frá þessum aðilum gagnvart málum sem ríkisstjórnin er að leggja fyrir þingið þá er það endalaus falleinkunn. Hæstv. ráðherra svaraði ekki spurningunni, sem sneri að þeim tæplega 300 manns sem stendur til að senda í burtu úr öryggi í óöryggi, úr öryggi í harðræði, hvernig hann getur réttlætt það fyrir sjálfum sér að bjóða þessu fólki upp á aðstæður og kjör sem hann myndi aldrei bjóða sér og sínum upp á. Hvernig getur hann sem ráðherra VG kvittað upp á það að stefnan eigi að vera sú sem mörkuð er af hæstv. dómsmálaráðherra?

Ég hef ekki heyrt frá þeim að það sé falleinkunn að bjóða sérstökum hópum frá Afganistan hingað til lands eða sérstökum hópum frá Úkraínu sem ég nefndi hérna í máli mínu hér á undan. Ég ætla ekki að mæla gegn því að aðstæður í Grikklandi séu slæmar. Það mun ég ekki gera. Þarf að athuga aðstæður þeirra sem núna stendur til að senda í burtu? Það kann vel að vera að þess þurfi en við megum samt ekki gleyma því að við verðum að hafa einhverjar reglur og þetta fólk hefur farið í gegnum þær reglur og þetta var niðurstaðan. En hvort það sé eitthvað í þessum málum sem þyrfti að skoða betur — ég ætla ekki að útiloka það. Málið er hins vegar á forræði dómsmálaráðherra og ég vísa öllum frekari fyrirspurnum um það til hans.

Virðulegi forseti. Nám í Hallormsstaðaskóla byggir á fræðilegri hagnýtri og aðferðafræðilega þekkingu um nýtingarmöguleika auðlinda og hráefna með sjálfbærni og nýsköpun að leiðarljósi. Nám í sjálfbærni og sköpun er 60 eininga nám á fjórða hæfniþrepi og er kennt sem viðbótarnám við framhaldsskólastig sem samsvarar fyrsta ári á háskólastigi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla. Námið er viðurkennt af ráðuneyti og birt í Stjórnartíðindum. Skólinn leggur kapp á að fá til sín doktorslærða fagstjóra sem stýra námi skólans ásamt fjölda sérfræðinga sem heimsækja skólann sem koma frá atvinnulífinu, tengjast nýsköpun og sjálfbærni, öðrum háskólum og frumkvöðlum. Skólinn er í sókn og hefur til að mynda bætt við sig sumarstarfi í endurmenntun framhaldsskólakennara auk þess að fá til sín háskólanemendur í rannsóknar- og þróunarverkefni Nýsköpunarsjóðs námsmanna. Mikilvægt er að geta veitt framhaldsskólakennurum tækifæri á að taka heilsársnám í sjálfbærni og sköpun sem hluta af endurmenntun þeirra, sem er á meistarastigi, með því að veita þeim fræðilega og hagnýta þekkingu á auðlindum og hráefnum í sjálfbærum og skapandi leiðum í kennslu. Fjöldi nemenda sem sýnir námi Hallormsstaðaskóla áhuga hefur þegar lokið grunnnámi í háskóla og vill taka námið sem hluta af meistaranámi; erlendir einstaklingar og frumkvöðlar með ákveðnar viðskiptahugmyndir, enda hefur námið fengið mikla athygli erlendis og nú síðast í gegnum Erasmus-verkefni um „Posthuman Architecture“ við háskólann í Álaborg, háskóla í Slóvakíu, Ítalíu og á Sikiley.

í skólakerfinu ýmis dæmi um að nám hafi færst frá framhaldsskólastigi yfir á háskólastig. Við getum nefnt lögreglunámið sem margir þekkja, nám tannsmiða

námsframboð við Háskólann á Akureyri fyrir sjúkraliða. Samstarf háskólanna í slíku getur verið mjög gott veganesti í byrjun.

ég held að við séum öll að verða svolítið meðvituð um það að stærstu áskoranir okkar tíma eru umhverfis- og loftslagsmálin og matvælaöryggið þannig að sjálfbær hugsun og þróun og menntun á þessu sviði er gríðarlega mikilvæg. Þarna hefur Hallormsstaðaskóli mikla sérstöðu. Það er vert að benda á það að þessi leið, ein af nokkrum sem hæstv. ráðherra nefnir, með samstarf við aðra skóla, er ágæt en ég held að það tefji vöxt og þroska Hallormsstaðaskóla. Þegar þú ert í samstarfi er bara greitt með hverjum nemanda og það eru ekkert allir skólar tilbúnir til að deila sínum nemendum annað þannig að oft verður ákveðin togstreita um slíkt samstarf.

Virðulegi forseti. Skólinn heyrir núna undir mennta- og barnamálaráðherra. En varðandi viðurkenningu háskóla þá þarf að fara fram mat óháðra erlendra aðila ef skólinn óskar eftir því að verða háskóli,

varðandi stöðu og velferð barna á flótta, sem heyrir beinlínis undir ráðherrann. Hann vék sér undan því með því að benda á að spurningu um þennan málaflokk ætti bara að vísa til Jóns Gunnarssonar af því að það er búið að afhenda honum lyklana að þessum málaflokki. Og fyrst ég hef smá tíma upp á að hlaupa þá get ég ekki annað en bent á að þrír ráðherrar voru spurðir út í stöðu verndarkerfisins á Grikklandi. Tveir lýstu áhyggjum, Katrín Jakobsdóttir og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, og töldu mikilvægt að horfa til aðstæðna og ætluðu ekki að mæla gegn því að aðstæður þar væru slæmar. En ráðherrann sem ber ábyrgð á því að húrra fólki í þetta kerfi sagði að það gengi bara vel fyrir sig á Grikklandi, grískum stjórnvöldum gengi bara ágætlega að afgreiða umsóknir.

Þannig að ég óska eiginlega eftir því að forseti taki þetta mál upp á vettvangi þingflokksformanna, hvort hægt sé að gera eitthvað til að gera þessar fyrirspurnir, þessa fyrirspurnatíma, pólitískari þannig að þær

ef við gætum einhvern veginn fengið ráðherrana aftur í það að nýta óundirbúnar fyrirspurnir til að svara pólitískum fyrirspurnum í stað þess að vera með almenn leiðindi.

miklu skilvirkari en við erum að upplifa í dag. Það er auðvitað óþolandi, bæði fyrir þing og þjóð, að búa við þær aðstæður sem hafa verið í þinginu langan tíma. Ég hef orðið vitni að þessu fyrirkomulagi sem hér er talað fyrir, að hér eigi sér stað meiri pólitísk umræða þar sem menn takast á, t.d. í tveimur púltum eins og hér kom fram, og ég held að þetta sé bara ágæt hugmynd að skoða þetta, að hér geti farið fram áhugaverðar pólitískar umræður um mál mál þar sem menn takast á. Ég held að þetta geti orðið til þess að áhugi muni glæðast á störfum þingsins hjá almenningi. En samhliða þessu, virðulegur forseti, þá verðum við auðvitað að setja okkur einhver tímatakmörk í afgreiðslu á málum eins og tíðkast í öðrum þingum. Við verðum að hætta þessu málþófsrugli og virða lýðræðislegan meiri hluta í þessu þingi að lokinni slíkri umræðu. En ég held að þetta gæti verið gott skref breytinga og ákveðin málamiðlun þar sem fólk kemur sínum sjónarmiðum á framfæri, við komumst að einhverri niðurstöðu og greiðum atkvæði um mál með lýðræðislegum hætti og klárum Forseti vill geta þess að ákvæði um óundirbúnar fyrirspurnir og fyrirkomulag þeirra er að finna í þingsköpum og þeim verður sennilega ekki breytt í grundvallaratriðum nema með breytingum á þingsköpum.

Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43/1999. Fela þær breytingar í sér að lagt er til að fyrir afmörkuð stærri verkefni sé hlutfall endurgreidds framleiðslukostnaðar 35%, en fyrir önnur verkefni sem uppfylla skilyrði laganna sé hlutfallið áfram 25% eins og verið hefur. Eru þessar tillögur í samræmi við þær áherslur sem fram koma í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar um að efla alþjóðlega samkeppnishæft stuðningskerfi við framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis. Jafnframt er frumvarpið í samræmi við áherslur og aðgerðir í kvikmyndastefnu fyrir Ísland til ársins 2030 sem gefin var út í október 2020.

Tækifærin innan greinarinnar eru mikil og hafa áhrif á atvinnu um allt land. Alþjóðlega samkeppnishæft stuðningskerfi við framleiðslu kvikmynda- og sjónvarpsefnis verður eflt. Við ætlum að styðja enn frekar við greinina með hærri endurgreiðslum á skýrt afmörkuðum þáttum til að stuðla að því að fleiri stór verkefni verði unnin alfarið á Íslandi og tryggja aukinn fyrirsjáanleika í fjármögnun kerfisins.“ Virðulegur forseti. Megintilgangur laga nr. 43/1999 er að stuðla að eflingu innlendrar menningar og kynningar á sögu landsins og náttúru efla þekkingu í innlendri kvikmyndagerð með samstarfi við erlent fagfólk og að byggja upp öflugan kvikmyndaiðnað á Íslandi þar sem skapandi greinar fá notið sín. Með því að laða að erlent kvikmyndagerðarfólk er unnt að þjálfa íslenskt fagfólk til sjálfstæðari verka á þessu sviði, bæta innviði kvikmyndaiðnaðarins hér á landi og síðast en ekki síst koma Íslandi, náttúru landsins og íslenskri menningu á framfæri.

Fyrir þessu eru nokkrar ástæður en þær helstu eru að verkefni af þessum toga eru atvinnuskapandi, gjaldeyrisskapandi og fela í sér öfluga landkynningu sem getur skilað sér í jákvæðri ímynd og auknum tekjum af ferðamönnum ef vel tekst til. Þeim löndum fer sífellt fjölgandi sem bjóða upp á sérstakar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar og hefur hlutfall endurgreiðslu farið hækkandi á undanförnum árum í helstu samkeppnislöndum Íslands. er það víða komið upp í 35%, t.d. á Írlandi og Möltu. Skotland, Bretland og Kanada hafa einnig verið nefnd sem lönd sem við eigum í harðri samkeppni við á þessu sviði. Í ljósi umfangs og þýðingar kvikmyndagerðar fyrir íslenskt efnahagslíf er með frumvarpinu lagt til að endurgreiðsluhlutfall vegna sérstakra stærri verkefna og verkefna til lengri tíma á sviði kvikmynda- og sjónvarpsframleiðslu verði hækkað

verkefna sem teljast til stærri verkefna og eru hér til framleiðslu í að lágmarki ákveðið langan tíma. Er þar tekið mið af framangreindu orðalagi í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, þ.e. „stuðla að því að fleiri stór verkefni verði unnin alfarið á Íslandi“. Helstu ástæður fyrir því að lagt er til að hlutfallið verði hækkað fyrir slík verkefni eru að tryggja að Ísland verði áfram samkeppnishæft sem tökustaður kvikmynda og sjónvarpsefnis, að efla þannig innlenda menningu og kynningu á sögu landsins og náttúru og að halda áfram að efla og styrkja þennan tiltekna iðnað á Íslandi og þær skapandi greinar sem honum fylgja. sem honum fylgja. Sem áður segir hefur frumvarp þetta það að markmiði að ná með skilvirkum og einföldum hætti utan um áherslur úr stjórnarsáttmála, um kvikmyndastefnu, á hærra endurgreiðsluhlutfall sem mun stuðla að því að fleiri stór verkefni verði unnin til lengri tíma á Íslandi. Frumvarpið var unnið í samráði við starfshóp helstu hagaðila sem falið var að endurskoða endurgreiðsluhlutfall laganna en í honum sátu fulltrúar

Mikill áhugi er á þessum áformum ríkisstjórnarinnar, bæði hér heima fyrir og ekki síður erlendis. Þannig bíða nokkur stór og áhugaverð erlend erlend verkefni, og menn eru reiðubúnir að hefja tökur á þessu ári, eftir formlegri ákvarðanatöku stjórnvalda og umræddri lagabreytingu. Segja má að með slíkum stórum langtímaverkefnum séum við að fara yfir á næsta stig með það endurgreiðslukerfi sem við höfum verið að þróa frá árinu 1999. Með hliðsjón af þessu var framangreindri vinnu við gerð frumvarps flýtt og hún sett í ákveðinn forgang í ljósi þeirra verkefna sem um ræðir. Ég vil árétta að brýnt er að öll viðmið séu skýr og gagnsæ í löggjöfinni þar sem einn helsti styrkleiki íslenska endurgreiðslukerfisins í alþjóðlegum samanburði hefur verið einfaldleiki þess og skýrleiki og tekur frumvarpið mið af því. Hlutfall endurgreiðslu af framleiðslukostnaði sem til fellur hér á landi er samkvæmt gildandi lögum 25%. Í ýmsum löndum er það hlutfall 35%. Eru það lönd sem Ísland á í mestri samkeppni við í að laða til sín stærri kvikmynda- og sjónvarpsverkefni Með frumvarpi þessu er lagt til að afmörkuð verkefni sem uppfylla ákveðin skýr skilyrði, sem fram koma í lögunum, eigi rétt á 35% endurgreiðslu af framleiðslukostnaði sem fellur til hér á landi. Með vísan til áherslna í stjórnarsáttmála er með frumvarpinu lagt til að þrjú skýr viðmið greini á milli hvort verkefni eigi rétt á 25% eða 35% endurgreiðsluhlutfalli. Til að eiga rétt á 35% endurgreiðsluhlutfalli þurfa öll þrjú skilyrði að vera uppfyllt. Skilyrðin eru sem hér segir: Lágmarksframleiðslukostnaður: Lagt er til að fyrsta viðmiðið verði tengt við skilgreindan framleiðslukostnað sem fellur til hér á landi og heimilt er að draga frá tekjum af atvinnurekstri samkvæmt ákvæðum laga um tekjuskatt. Með því að setja fram lágmarksfjárhæð framleiðslukostnaðar er skilið á milli „stærri“ og „smærri“ verkefna, samanber áherslur úr stjórnarsáttmála. Lagt er til að miðað sé

til að eiga rétt á 35% endurgreiðslu sé gerð krafa um að framleiðsluverkefni verði unnið til lengri tíma hér á landi þar sem tökudagar á Íslandi verði að lágmarki 30. Heimilt er að telja eftirvinnslu verkefnis á Íslandi með í þeirri tölu. Með tökudögum er átt við þá daga þegar raunveruleg kvikmyndataka vegna verkefnis fer fram á tökustað. Með eftirvinnslu er átt við þá vinnu sem á sér stað í kvikmynda- eða sjónvarpsverkefni eftir að tökum er lokið og snýr að úrvinnslu og frágangi á hinu upptekna efni, t.d. klippingu,

Er með því greint á milli „stærri“ og „smærri“ verkefna með hliðsjón af almennum efnahagslegum og þjóðhagslegum áhrifum verkefna. Hér er átt við starfsfólk sem er skattskylt á Íslandi enda teljast samkvæmt lögunum laun og verktakagreiðslur eingöngu til framleiðslukostnaðar séu þau skattlögð hér á landi. Erfitt er að leggja mat á hversu mörg verkefni munu falla í hóp 35% endurgreiðslna

Upphafleg áform gerðu ráð fyrir að frumvarp þessa efnis yrði lagt fram á haustþingi 2022. Í ljósi áhuga erlendra aðila á þessari lagabreytingu og stórra verkefna sem eru í biðstöðu er mikið til þess unnið að frumvarpið verði afgreitt sem lög á Alþingi nú fyrir þinglok, á vorþingi. Ég tel að um sé að ræða mikið framfaramál og að með þessum breytingum á endurgreiðslukerfi okkar séum við að færa okkur yfir á næsta stig sem geri okkur kleift að grípa þau tækifæri sem bíða okkar við að búa til alþjóðlega samkeppnishæfan kvikmyndaiðnað á Íslandi í fremstu röð með þeim fjölmörgu jákvæðu áhrifum sem fylgja. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. atvinnuveganefndar til umfjöllunar.

Þau eru mörg og fjölbreytt störfin sem skapast með öflugri kvikmyndagerð en ekki eru síður mikilvæg þau fjölmörgu afleiddu störf í þjónustu sem skipta ekki síst landsbyggðina gríðarlegu máli. Sem þingmaður VG fæ ég ítrekað spurninguna: Hvað er þetta „eitthvað annað“ sem við eigum að vera að gera? Þegar við horfum á iðnað, sjávarútveg og landbúnað er ljóst að þessar stoðir atvinnulífsins eru mikilvægar en með breyttri heimsmynd og áherslum nútímans er það einmitt þetta „eitthvað annað“ sem skiptir svo miklu máli. Fjölbreytileiki starfa, nýsköpun og störf byggð á tækni og hugmyndaauðgi eru einmitt þetta „eitthvað annað“ og þar kemur kvikmyndagerð sterk inn. Þó að við í þingflokki VG styðjum þetta mál heils hugar og viljum sjá greinina blómstra er mikilvægt að halda ákveðnum áherslum til haga og langar mig sérstaklega að nefna kynjahalla sem áratugum saman hefur einkennt greinina.

sem eru starfandi við kvikmyndagerð sé 30%, og þá eru 70% karlar. Það þarf auðvitað að leiðrétta.

og líka að greiða götu erlendra kvikmyndafyrirtækja í að koma til landsins, til að skapa hér störf og taka upp myndir og auglýsingar — þá er pottur víða brotinn í þessum bransa.

á opið bókhald og að öllu sé fylgt sérstaklega vel eftir. Það kemur inn á hinn punktinn sem mig langaði til að ræða og það eru réttindi starfsfólks í kvikmyndagerð. Ég þekki ágætlega til í þessum geira og aftur og ítrekað hef ég orðið vitni að því að vinnuréttindi eru hreinlega brotin. Ekki

standa vörð um greinina fjárhagslega þá verðum við líka að huga að því að það séu ekki bara topparnir, ekki bara eigendur stærstu

telur að samhliða uppbyggingu í þessari mikilvægu list- og iðnaðargrein þurfi að tryggja að starfsskilyrði og starfsumhverfi kvikmyndagerðarfólks og annarra þeirra sem starfa við kvikmyndagerð sé sambærilegt því sem gerist á almennum vinnumarkaði. Þá er mikilvægt að réttindi starfsfólks í kvikmyndageiranum, svo sem tryggingar, veikindaréttur, launað orlof sem og öryggi, séu tryggð.“ Þetta langaði mig að segja. Mig langaði að ítreka mikilvægi þessa máls og að við styðjum það heils hugar að það nái í gegn. Ég vek hins vegar athygli á því að við þurfum að vanda til verka og standa með öllum sem starfa í kvikmyndagerð.

Forseti. Við ræðum hér stjórnarfrumvarp um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Ég fagna þessu máli gríðarlega enda er þetta mál sem ég talaði mig hása um í þessum ræðustól á síðasta kjörtímabili. Þetta er mér algert hjartans mál og þetta er hjartans mál fyrir fjölmarga aðra sem hafa barist fyrir þessu á síðustu árum. Og, frú forseti, það er engu líkara en að ríkisstjórnin hafi hlustað og tekið tiltali í þessum málaflokki, loksins. Kallað hefur verið eftir því í mörg ár að Ísland yrði alþjóðlega samkeppnishæft í kvikmyndagerð. Þetta hefði auðvitað átt að gera á meðan heimsfaraldurinn gekk yfir og það voru þó nokkur lönd sem höfðu hugrekki til að gera það þá, Kanaríeyjar og Írland. Við misstum einmitt fjöldann allan af verkefnum á því tímabili og þar af leiðandi marga milljarða sem hefðu annars komið inn í þjóðarbúið

Skúladóttir kom inn á þá held ég að fæstir átti sig í raun á því hversu gríðarlega atvinnuskapandi kvikmyndagerð er. En þegar maður horfir á kreditlistann í lok kvikmyndar sér maður hversu ofsalega margir koma að einni 90 mínútna kvikmynd.

tæknistörf o.s.frv. Þetta er, eins og kom fram í máli hæstv. ráðherra, öflug leið til að markaðssetja landið á jákvæðan hátt og án þess að leggja þurfi í beinan kostnað. Í kringum 40% ferðamanna segjast koma til Íslands vegna þess að þeir hafi séð Ísland í sjónvarpsþætti eða kvikmynd. Íslensk náttúra er einstök á heimsmælikvarða og

og flæða um samfélagið. Fjármunirnir flæða hér um samfélagið og það er alveg hægt að gera sér í hugarlund hvað það hjálpar mikið á meðan það fjármagn er hérna. Svo tekur hvert verkefnið við af öðru og koll af kolli. Endurgreiðslukerfið er áhættulítið fyrirkomulag. Fjármagnsstreymið kemur inn í landið og endurgreiðslurnar eru háðar mjög ströngum samningsskilyrðum.

til nágrannalanda okkar. Við höfum ekki verið alþjóðlega samkeppnishæf í kvikmyndagerð á Íslandi. Mér heyrist líka vera þverpólitísk sátt um þetta mál og svo á að vera, að mínu mati. Það er eiginlega ekki hægt að finna ágalla á þessu. Þetta er alveg frábært fyrir okkar litlu þjóð, uppbyggilegur atvinnuvegur, iðnaður. Þetta

hef velt þessum málum fyrir mér lengi, hef unnið lengi í grein sem er nátengd kvikmyndaiðnaðinum, í fjölmiðlum. Ég þekki vel samlegðaráhrifin sem eru á milli þessara tveggja greina og út frá þeim sjónarhóli má alveg nefna að

Það er mikill stuðningur við minni sveitarfélög þegar stór tökuteymi þurfa að sækja aðföng og þjónustu þangað og þannig mætti áfram telja og mjög lengi.

það hefur verið þrýst af hagaðilum nokkuð lengi að fara þessa leið. Ég var alltaf svolítið undrandi á síðasta kjörtímabili þegar ég varð var við tregðu fyrrverandi ráðherra málaflokksins

Það munar gríðarlega miklu um 25% eða 35% þegar að því kemur. Þetta er spurning um að fá inn verkefni sem annars kæmu ekki inn. Það má því leika sér með tölur um kostnað og útgjöld og annað fyrir ríkissjóð í þessu efni eða tapaða fjármuni ef menn vilja fara út í það. Það er verið að setja nokkur skilyrði til að skilgreina hvers konar verkefni falla þarna undir og mér hefur sýnst,

Svo er talað um fjölda starfsmanna, sem sé að lágmarki 50. Ég segi það sama og með kostnaðinn, þetta er ekki heilög tala að mínu viti, og fínt að heyra sjónarmið greinarinnar um það.

þá styð ég það auðvitað heils hugar. Það er eitt í þessu sem er svolítið viðkvæmt og það eru jafnræðissjónarmiðin. Mér finnst mjög eðlilegt að við spyrjum okkur alltaf þessarar spurningar: Af hverju tökum við eina grein og erum með slíkar ívilnanir í henni frekar en í einhverjum öðrum greinum? Það er bara partur af því ferli sem við þurfum að fara í gegnum að spyrja okkur þeirrar spurningar. En ég held að við séum að svara þessu með því að benda á afleiddu áhrifin af því að fara í aðgerðir af þessu tagi. Við erum að fá hingað inn verk sem annars kæmu ekki. Við erum að fá

þá er hægt að bregða á það ráð af þeirra hálfu að takmarka umsvif sín hér með því að taka upp náttúruna

tugir milljóna ef ekki hundruð sem horfðu á. Það segir sig sjálft að þetta skilar auknum áhuga á landi og þjóð og þar af leiðandi, þegar við erum með þessa ívilnun til að lokka hingað fólk, erum við í og með líka að fjárfesta að fara út í það að vera að auglýsa landið með beinum hætti með tilheyrandi kostnaði. Ég þarf svo sem ekkert að hafa mörg orð um þetta. Þetta er eitthvað sem við þekkjum öll og er rosalega stór röksemd fyrir því, að

og kvikmyndagerð af þessu tagi eru náskyld fyrirbæri. Það er fullt af litlum fyrirtækjum, meðalstórum fyrirtækjum og stórum fyrirtækjum í þessum bransa sem þjónusta bæði hefðbundna íslenska fjölmiðla, jafnvel fréttavinnslu, og svo kvikmyndagerð, fyrirtæki sem sinna

höldum áfram að efla þennan mikilvæga iðnað hér á landi. Það er ekki bara landið okkar og náttúran sem hefur skapað sér góðan orðstír heldur líka það fólk sem vinnur við þennan iðnað hér á landi. Það er því, eins og bent hefur verið á, mikilvægt að umhverfið hér á Íslandi sé samkeppnishæft.

Það er nefnilega þannig að við fáum þennan pening margfaldan til baka. Við fáum hann ekki bara í launum fólks hér eða sköttum, virðisaukaskatti af vörum sem verið er að kaupa eða ýmsu öðru, heldur líka, eins og hv. þm. Sigmar Guðmundsson benti á áðan, í aukinni ferðamennsku. Já, það er nefnilega þannig að fólk gerir sér sérstakar ferðir til að sjá staðina sem það hefur séð í bíómyndum eða sjónvarpsþáttum. Þau okkar sem höfum ferðast víða um heiminn og jafnvel búið víða um heiminn fáum endalaust spurningar: Hvar er þessi foss sem sást í þessari mynd? Hvar er þetta fjall sem sást í þessum sjónvarpsþáttum?

skapandi greinar hér á landi. Við tölum síðar í dag um mjög svipað kerfi tengt nýsköpunarfyrirtækjum þar sem verið er að endurgreiða rannsóknar- og þróunarkostnað nýsköpunarfyrirtækja á alveg sama máta og hér. Þetta er módel sem virkar og módel sem við ættum að vera opin fyrir að vera með á fleiri sviðum en bara þessum tveimur.

og þetta átti að skapa hundruð starfa. Allt virkaði vel, nema það var annað land sem kom og bauð endurgreiðslu, í því tilfelli af sköttum, til ákveðinna ára.

Þegar talað var við stjórnvöld hér á landi á þeim tíma var enginn skilningur fyrir því að þetta væri fjárfesting sem myndi skapa tækifæri til lengri tíma. Það er gott að við erum byrjuð að átta okkur á því og ríkisstjórnin er byrjuð að átta sig á því — og þá er ég ekki að tala um hæstv. ráðherra sem situr hér heldur hina hæstv. ráðherrana sem sitja með hæstv. ráðherra í ríkisstjórn — að þetta eru fjárfestingar sem skila sér. Að sjálfsögðu er mikilvægt að við skoðum vel vel vinnuumhverfi og öryggismál og annað sem er í kringum þetta. Þar sem ég veit að við í atvinnuveganefnd ætlum að reyna að afgreiða þetta mál sem hraðast

stóru fyrirtækin sjá að það verður afsláttur fyrstu þrjú árin en kannski ekki eftir það — hvort við þurfum að laga það í leiðinni, eins og gert var núna síðast.

Hæstv. forseti. Haustið 2020 markaði tímamót í sögu kvikmyndagerðar á Íslandi þegar hæstv. menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, lagði fram fyrstu heildstæðu stefnu íslenskra stjórnvalda á sviði kvikmynda. Markmiðið með stefnunni er að skapa auðuga kvikmyndamenningu sem styrkir sjálfsmynd þjóðarinnar, eflir íslenska tungu, býður upp á fjölbreyttari og metnaðarfyllri kvikmyndamenntun, styrkir samkeppnisstöðu greinarinnar og stuðlar að því að Ísland verði þekkt sem alþjóðlegt vörumerki á sviði kvikmyndagerðar. Með kvikmyndastefnunni hafa íslensk stjórnvöld viðurkennt vaxandi hlutverk menningar, lista og skapandi greina á Íslandi. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Fela þær breytingar í sér að lagt er til að fyrir afmörkuð stærri verkefni sé hlutfall endurgreiðslu framleiðslukostnaðar 35% og að þau uppfylli öll skilyrðin sem talin eru upp í frumvarpinu fyrir önnur verkefni sem uppfylla skilyrði laganna sé hlutfallið áfram 25% eins og verið hefur. Þessar tillögur eru í samræmi við þær áherslur sem koma fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar um að efla alþjóðlega samkeppnishæft stuðningskerfi við framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis. Jafnframt er frumvarpið í samræmi við áherslur og aðgerðir í kvikmyndastefnunni fyrir Ísland til ársins 2030 sem var gefin út í október 2020. stjórnarsáttmálanum eru, með leyfi forseta, orðaðar svona: „Kvikmyndagerð hefur orðið sífellt mikilvægari þáttur í íslensku atvinnu- og menningarlífi síðustu ár. Tækifærin innan greinarinnar eru mikil og hafa áhrif á atvinnu um allt land. Alþjóðlega samkeppnishæft stuðningskerfi við framleiðslu kvikmynda- og sjónvarpsefnis verður eflt. Við ætlum að styðja enn frekar við greinina með hærri endurgreiðslum á skýrt afmörkuðum þáttum til að stuðla að því að fleiri stór verkefni verði unnin alfarið á Íslandi og tryggja aukinn fyrirsjáanleika

Framsókn hefur lengi talað fyrir mikilvægi þess að styðja við kvikmyndagerð í landinu ásamt því að hækka endurgreiðslur af framleiðslukostnaði í 35% líkt og gert er í löndum sem keppa við Ísland um verkefni. Kvikmyndagerð hefur fyrir löngu sannað gildi sitt sem listgrein og atvinnugrein. Kraftmikil kvikmyndamenning eflir sjálfsmynd þjóðarinnar. Kvikmyndir og sjónvarpsþættir eru listgrein sem speglar samtímann og gerir sögu og menningararfi skil. Ferðavenjukönnun hefur sýnt að tæplega 40% þeirra sem koma hingað til lands tóku ákvörðun um að ferðast til Íslands eftir að hafa séð landið í sjónvarpi eða á hvíta tjaldinu. Heildarvelta ferðaþjónustunnar af slíkum ferðamönnum hleypur á mörgum milljörðum. Íslensk kvikmyndagerð skapar á fjórða þúsund beinna og afleiddra starfa og laðar að erlenda fjárfestingu. Í því felast gríðarleg verðmæti fyrir ríkissjóð. Við í Framsókn höfum talað fyrir mikilvægi þess að skapa fjölbreytt atvinnutækifæri. Kvikmyndagerð er skapandi atvinnugrein sem fellur vel að þeim hugmyndum en mikilvægt er að hún fái viðeigandi stuðning. Fjórða iðnbyltingin kallar eftir hugviti, hátækni, sköpun og sjálfbærum lausnum og kvikmyndagerð er allt þetta. Hæstv. forseti. Við í Framsókn skiljum mikilvægi þess að styðja við íslenska kvikmyndagerð. Á okkar vakt hefur verið staðið fyrir stofnun Kvikmyndasjóðs Íslands og Kvikmyndasafns Íslands ásamt því að komið var á fyrstu endurgreiðslum í kvikmyndagerð. Sagan Sagan hefur sannað gildi þessara mikilvægu aðgerða og undirstrikað tækifærin sem felast í kvikmyndagerð fyrir land og þjóð. Framtíðin er björt og það verður ánægjulegt að taka þátt í því að styðja menningarmálaráðherra og ríkisstjórnina í því verkefni að ná enn lengra fyrir kvikmyndagerð í landinu. Lög um tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar tóku fyrst gildi árið 1999. Þá var endurgreiðsluhlutfallið 12%. Fyrsta endurgreiðslan fór fram árið 2001 og þá hafði Eftirlitsstofnun EFTA áður samþykkt lögin sem lögmætt ríkisaðstoðarkerfi.

Síðast voru reyndar gerðar breytingar á lögunum 2001 með vísan til skýrslu Ríkisendurskoðunar um endurgreiðslukerfið. Töluverð samkeppni er á milli landa og svæða um allan heim um að fá erlenda framleiðendur til að taka upp kvikmyndir, sjónvarpsefni og annað myndefni. Fyrir þessu eru nokkrar ástæður en þær helstu eru að verkefni af þessum toga eru atvinnuskapandi, gjaldeyrisskapandi og landið öðlast kynningu erlendis sem getur skilað sér í jákvæðri ímynd og auknum tekjum af ferðamönnum ef vel tekst til. Hvatar til kvikmyndagerðar, svo sem endurgreiðsluhlutfall af framleiðslukostnaði, geta gegnt lykilhlutverki í ákvörðun kvikmyndaframleiðenda um staðsetningu verkefnis. Á alþjóðlegum samkeppnismarkaði, þar sem framleiðslukostnaður hefur náð áður óþekktum hæðum, hafa stjórnvöld ríkja í auknum mæli viðurkennt slíka hvata sem árangursríkt tæki til þess að laða til ríkisins verðmætar fjárfestingar frá erlendum aðilum í innlendum kvikmyndageira, styrkja staðbundna framleiðslu og byggja upp færni, þekkingu, atvinnutækifæri og innviði. Þetta má m.a. sjá í þeim hækkunum sem stjórnvöld víðs vegar hafa gert á endurgreiðsluhlutfalli framleiðslukostnaðar á undanförnum árum. Leiðir alþjóðlegur samanburður í ljós að slík hækkun getur falið í sér ýmis óbein áhrif til framfara, svo sem með fjölgun verkefna og innlendra starfsmanna í kvikmyndageiranum, uppbyggingu kvikmyndavera, auk þess sem það stuðlar að uppbyggingu vega og viðhaldi bygginga sem notaðar eru við tökur. Samkvæmt gildandi lögum frá 1999 er hlutfall endurgreidds framleiðslukostnaðar 25% af skilgreindum framleiðslukostnaði. Þetta gildir um alla framleiðslu sem fellur undir gildissvið laganna.

Auknum umsvifum í kvikmyndagerð fylgja fjölbreytt og spennandi atvinnutækifæri um allt land og þau kalla á ýmsa sérfræðiþekkingu. Á bak við eina bíómynd eru mörg handtök og mörg sérhæfð störf lista- og kvikmyndagerðarmanna. Þá skapast við framleiðslu á kvikmynd fjöldi annarra afleiddra starfa. Hótel, gistiheimili, leiðsögumenn, bílaleigur og veitingastaðir út um allt land njóta góðs af þessu. Þúsundir starfa og auknar tekjur í ríkissjóð eru skýr dæmi um jákvæð áhrif kvikmyndagerðar hér á landi og þar getum við náð enn lengra. Framsókn lagði ríka áherslu á kvikmyndagerð fyrir síðustu alþingiskosningar en við höfum óbilandi trú á getu kvikmyndaiðnaðarins til að skapa raunveruleg verðmæti fyrir samfélagið. Áætlað er að kvikmyndagerð hafi skilað samfélaginu um 9 milljörðum kr. á síðasta ári. síðasta ári. Þá er gert ráð fyrir áframhaldandi velgengni kvikmyndagerðar á Íslandi á komandi árum. Það er fagnaðarefni sem kemur þó lítið á óvart enda býr Ísland yfir stórum hópi af fagfólki í greininni sem vinnur frábært starf á hverjum degi, hvort sem um er að ræða leikstjóra, leikara, tónskáld, tæknimenn eða aðra. Velgengni Íslands er aðdáunarverð og hróður íslenskrar kvikmyndagerðar hefur farið vaxandi á erlendri grundu síðustu ár. Tækifærin eru mörg og þau ætlum við að grípa. Áfram veginn.

þau tækifæri sem af þessu skapast, þ.e. þessa afleiddu hluti innan atvinnulífsins, efnahagslífsins, ferðaþjónustunnar og afmarkaðri þátta, og það er auðvitað allt rétt og satt.

Af hverju nefni ég þetta? Jú, vegna þess að við getum ekki bara leyft okkur að treysta á guð og lukkuna og ætla að taka allan samfélagslegan ágóða sem af

myndlistarnám er að mörgu leyti mjög góður grunnur að öllum þessum skapandi greinum sem við tölum svo vel um á hátíðarstundum. Myndlistarnám er í raun grunnur fyrir kvikmyndagerðarfólk, fyrir arkitekta, fyrir tískuhönnuði og alla þá hluti. Það er ekki þannig að allir sem stunda myndlistarnám sem börn og unglingar verði myndlistarfólk heldur er það bara góður grunnur fyrir alls konar sjónlistir. Við höfum heldur betur séð hvað það hefur gefið íslenskri þjóð að hafa

hann er jafnvel nánast fullnuma á hljóðfæri, þarf kannski að dýpka sig eitthvað en getur fundið sér sínar slóðir eða veit miklu betur hvaða leið hann vill fara.

við þurfum að gera til þess að styrkja þetta enn betur og það er að hlúa að námi ungs fólk, og líka fullorðinna, innan skólakerfisins, og að lokum í Listaháskóla Íslands.

og var ekki sinnt nægilega vel. Það er auðvitað í hróplegri mótsögn við þau stóru og fallegu orð sem við notum þegar við erum að dásama gildi þessara hluta.

ef við ætlum að fóta okkur á þessum nýju tímum, þar sem landamæri skipta sífellt minna máli, þar sem fjarlægðir skipta engu máli, þar sem ungt fólk getur valið að búa

Ég vil óska hæstv. viðskipta- og menningarráðherra alveg sérstaklega til hamingju, þetta er gleðidagur fyrir hana og viðbrögðin öll á einn veg. Liljan blómstrar hér fyrir mátt daggarinnar og sólarinnar og megi hennar orðstír

Við vorum fyrst þjóða til að gera hið sama fyrir tónlistina og gert hefur verið fyrir kvikmyndirnar. Við erum að laða að tónlistarverkefni víðs vegar að úr heiminum. SinfoniaNord í mínum gamla heimabæ, Akureyri, nýtur góðs af því og fleiri tónlistarmenn. Það er ævintýri út af fyrir sig og það mun halda áfram að vaxa og dafna. Nú eru menn að undirbúa eitthvað svipað hér í höfuðborginni jafnvel með atfylgi Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við erum sammála um að hér er gengið til góðs.

Hæstv. forseti. Liljan dafnar sannarlega í sólinni við Austurvöll og ég ætla að nota þetta tækifæri til að fagna frumkvæði hæstv. ráðherra, Lilju Daggar að koma þessu máli áleiðis. Ég treysti því, í ljósi þess hversu jákvæð umræðan hefur verið hér í dag, að þetta mál fái skjótan og góðan framgang þvert á alla flokka. Áhrifin í stóra samhenginu verða gífurlega jákvæð, það er ég algjörlega sannfærður um. Það er hægt að ræða um endurgreiðsluhlutfallið, hvert það þurfi að vera til að viðhalda nauðsynlegri samkeppnishæfni, til að við fáum þau verkefni sem við viljum sannarlega sjá hér á landi. Það er alltaf aðeins erfitt að ræða slíka hluti því að það er óljóst um magnið og það er líka óljóst hvar áhrifin koma nákvæmlega fram. Við bara vitum og rannsóknir og sagan segja okkur að jákvæð áhrif verða umtalsverð og þar af leiðandi ætti í raun ekki að tala um kostnað heldur

getum ekki annað en dáðst að því hvað þetta hefur byggst upp hratt og vel vegna ákveðinna skrefa í þá átt að tryggja að greinin geti blómstrað.

Það er staðreynd að þessi atvinnugrein leiddi okkur út úr síðustu efnahagslægð og ég er nokkuð viss um að hún á eftir að eiga stóran þátt í að gera það öðru sinni. „Hvaðan kemur þessi kraftur?“ spyr maður sig stundum og ég held því stundum fram að það sé í raun og veru náttúran sem drífur okkur áfram. Fólk er skapandi, fólk er með hugmyndir, fólk er með kraft, sólin að sumarlagi drífur okkur áfram til góðra verka og veturinn og myrkrið veitir okkur nauðsynlegt svigrúm til umhugsunar. Ég er algerlega sannfærður um að við eigum eftir að blómstra á þessu sviði áfram.

við horfum á þessa atvinnugrein þá erum við að koma út úr tveggja ára mjög erfiðu tímabili en ég hef trú á að við séum að vaxa ofboðslega hratt inn í mjög krefjandi aðstæður að nýju sem í felast ofboðsleg tækifæri. Við þurfum að huga að samkeppnishæfninni. Hún er sannarlega ágæt og það er mikil jákvæðni í greininni sem stendur en þessi samkeppnishæfni er ekki sjálfsögð og við verðum að leita leiða til að viðhalda henni og byggja hana upp til þess að við töpum henni ekki. Ferðaþjónustan

og geri það hér með leyfi forseta, að vísa í það og vonast til að einn daginn getum við litið á auðlindir ferðaþjónustunnar, auðlindir landsins, með sambærilegum hætti og við gerum með auðlindir sjávarins þar sem okkur lánaðist að rannsaka auðlindina, huga að því hvernig við ætlum að nýta hana með sjálfbærum hætti og hámarka með því verðmætasköpun af takmarkaðri auðlind. Hvernig getum við gert það sem best og horft til þeirrar reynslu sem við höfum?

og aftur fagna ég þeim samhljómi sem er um þetta mál og treysti því að það verði afgreitt fyrir sumarið. Forseti. Ég kem hér stuttlega aftur upp í aðra ræðu til að koma inn á nokkra punkta sem ég gleymdi að minnast á í fyrri ræðu minni,

þarna eru tækifæri og störf og framtíðariðnaður sem getur verið áhugavert fyrir þær að fara í. Kannski er vandamálið svolítið það að leiða ekki endilega hugann að því. Kvikmyndagerð og tónlistariðnaðurinn vinna t.d. mjög náið saman og þessi breyting sem við ræðum hér í dag gagnast tónlistariðnaðinum líka. Við sjáum að Hildur Guðnadóttir

frumsamda kvikmyndatónlist. Við þekkjum öll þessa sögu hennar Hildar sem við erum svo stolt af.

Réttindi starfsfólks eru líka mjög mikilvæg. Það hefur aðeins komið upp í Hollywood nýverið að þar hafa verið verkföll þeirra sem starfa í greininni, þeirra sem eru ekki eru efstir í goggunarröðinni. Þetta hefur verið töluvert vandamál. Þarna er starfsfólk alveg þjóðnýtt og útkeyrt og mikil kulnun og örmögnun hefur átt sér stað í greininni vegna þess. Réttindi starfsfólks í greininni eru því mjög mikilvæg og við sem hér störfum þurfum að hafa það í huga.

ný starfsgrein sem er kvikmyndaferðaþjónusta þar sem er verið að kíkja á staði þar sem einhverjar þekktar myndir eða þættir voru teknir upp. Þetta er allt mjög áhugavert fyrir landsbyggðina og getur styrkt atvinnuvegina úti á landi. Svo er annað, það þarf alltaf að byggja kvikmyndir og þætti á handritum, það er oft fyrsta skrefið. Við erum bókmenntaþjóð

Þarna er annar mjög spennandi vettvangur fyrir íslenska rithöfunda. Þetta er svo yfirgripsmikill iðnaður og svo mörg störf og fög þarna undir sem hægt er að skoða.

Það er ekki gott. Það þýðir að allar greiðslur fara í pásu þangað til á næsta ári. Þá kemur ný og meiri fjárheimild og þá er byrjað að greiða upp það sem í rauninni er skuld

Lög um opinber fjármál gera ráð fyrir því að svona málaflokkar geti flakkað fram og til baka við núllið.

strandi ekki eins og hann hefur áður gert og safnist upp einhver veikleiki vegna hans í fjárlögum því að sannarlega á það ekki að gerast. Þetta eru einfaldlega réttindi sem fyrirtækin vinna sér inn með því að

Mig langar líka aðeins að fara yfir hina svokölluðu stóru mynd efnahagsmála og af hverju ég tel að þetta frumvarp sé mikilvægt upp á að búa til nýjar gjaldeyristekjur í nýjum greinum.

Við förum svo að flytja út orku og förum að virkja fallvötnin og jarðvarmann. Ferðaþjónustan kemur svo gríðarlega sterk inn og nú falla hugverkaiðnaðurinn

tryggja að atvinnuvegir landsins séu fjölbreyttir og stoðirnar séu styrkar. Mig langar aðeins að fara yfir nokkur atriði sem komu fram í máli þingmanna við umræðuna.

hún benti líka á kynjahlutföllin þar. Ég get tekið undir með hv. þingmanni. Það er mjög mikilvægt að réttindi séu tryggð og að við förum eftir þeim reglum og réttindum sem eiga við. Einnig kom þetta fram í máli

verið mjög ákafur stuðningsmaður þess að hækka hlutfallið í 35% fyrir stærri verkefni. Þar hefur verið fullkominn skilningur á mikilvæginu. Samkeppnishæfnin var orðin slök. Við vorum að keppa við ríki eins og Írland og Skotland sem höfðu farið fram úr okkur hvað þetta varðar. Auðvitað er engum umhugað um að fara í

Þetta er algjörlega í samræmi við þá kvikmyndastefnu sem var mörkuð á síðasta kjörtímabili. Þetta frumvarp er í takt við aðgerð sex þar sem við segjum að mjög brýnt sé að stuðla að samkeppnishæfni iðnaðarins.

sem er einn besti vitnisburður þess hversu öflugt nám er hér á Íslandi, í Listaháskóla Íslands — þess vegna ákváðum við líka á síðasta kjörtímabili að færa kvikmyndanám á háskólastig, undir Listaháskóla Íslands, og það er að raungerast. Mér finnst mjög mikilvægt að þegar við erum að stuðla að því að ákveðinn iðnaður

Ég tel að það sé rétt sem kemur fram í máli Sigmars Guðmundssonar að þessi iðnaður styðji við fjölmiðla. Ég vil bara ítreka það og óska eftir samstarfi, þverpólitísku samstarfi hér á þinginu, um nauðsyn þess að styðja betur við fjölmiðla. Sú samkeppni sem íslenskir fjölmiðlar eru í við erlendar efnisveitur og fleiri er það umfangsmikil að það getur ógnað framtíð tungumálsins. Ég tel að það verði áframhaldandi verkefni þessa kjörtímabils að styðja betur við fjölmiðla.

og við byrjuðum þá stefnumótun á síðasta kjörtímabili. Við leggjum sérstaka áherslu á hönnun og arkitektúr, myndlist og tónlist vegna þess að við teljum að styðja þurfi betur innviði þessarar listgreinar og þessara málaflokka.

viðkomandi þjóðar. Ég held að við þurfum alltaf að huga að því, þegar við erum að móta umgjörð og styðja við umgjörð ákveðinna atvinnugreina, hvernig við erum samkeppnishæf. Hvernig er viðkomandi grein að afla eða búa til meiri verðmæti en ella hefði verið fyrir þjóðarbúið? Ég get upplýst þingið um að nýverið settum við á laggirnar í ráðuneyti menningar og viðskipta skrifstofu sem ber heitið skrifstofa verðmætasköpunar.

Allt snýst þetta um greiðslujöfnuð þjóðarbúsins — erum við að flytja meira út en við erum að flytja inn? Ef við gerum það þá erum við með góðan gjaldeyrisforða og getum staðið af okkur ákveðin efnahagsáföll.

Ég tel að það sé vitnisburður um að velsæld og hagsæld sé mikil á Íslandi. Það fylgir iðulega þjóðum þar sem er

að vel yfir 50% af öllum þeim ferðamönnum sem heimsækja landið geta þess að þeir hafi séð Ísland fyrst eða heyrt um Ísland í kvikmynd eða í myndbandi eða eitthvað í tengslum við þennan geira.

Hér var líka nefnt hvernig fjárlögin fjalla um þennan lið. Ég get tekið undir það með hv. þingmanni að þetta gæti verið skýrara. Oft hefur það verið þannig að þegar hefur vantað upp á þá fer þetta inn í fjáraukalögin

og ég lýsi því að sjálfsögðu yfir að ráðuneytið hefur mikinn hug á því að starfa mjög náið með nefndinni til að við getum klárað frumvarpið fljótt og örugglega.

Frumvarpið kveður á um innleiðingu í íslenskan rétt á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2015/760, um evrópska langtímafjárfestingarsjóði. Með gerðinni er settur rammi um notkun heitanna

Meginefni frumvarpsins er lögfesting reglu­gerðarinnar og nauðsynlegra ákvæða þar að lútandi, svo sem um hvernig eftirlit fari fram, viðurlög og setningu stjórnvaldsfyrirmæla.

heildarfjármagnsframlagi sínu og óinnheimtu stofnfé sem fjárfestar hafa skráð sig fyrir, í hæfum fjárfestingum. Þá er í þriðja lagi rakið hverjir eru hæfir fjárfestar, en sjóðirnir eru eins og aðrir sérhæfðir sjóðir ætlaðir fyrir fagfjárfesta. Það er þó heimilt að markaðsetja sjóðina til almennra fjárfesta að uppfylltum sérstökum skilyrðum til að tryggja fjárfestavernd. Í fjórða lagi er gerðar gagnsæiskröfur, svo sem varðandi útboðslýsingu sjóðanna og lykilupplýsingar ef sjóður er markaðssettur til almennra fjárfesta. Þá skal í öllu markaðsefni greina skýrt frá eðli viðkomandi sjóðs, svo sem varðandi seljanleika og áhættusnið. Í fimmta lagi er kveðið á um að almennt skuli innlausnir ekki vera mögulegar áður en líftíma ELTIF-sjóðs lýkur,

sem hafa fengið staðfestingu rekstraraðila þeirra og lögbær yfirvöld sjóðanna. Virðulegi forseti. Þau ákvæði sem lögð eru til í frumvarpinu koma einungis til með að hafa áhrif á þá rekstraraðila sem ákveða að bjóða upp á umrædda sjóðategund. Svona sjóðir eru ekki starfræktir hér á landi núna, enda hefur íslenskt lagaumhverfi ekki boðið upp á það, og ekki liggur fyrir hver eftirspurnin verður eftir því að stofna slíka sjóði. Auknar skyldur verða lagðar á þá rekstraraðila sem kjósa að bjóða upp á ELTIF-sjóði, svo sem í tengslum við umsókn um staðfestingu fyrir sjóðina og

sjóð af þessu tagi og svo vegna eftirlits með t.d. markaðsetningu sjóðanna og viðskiptaháttum rekstraraðilanna. Ekki er gert ráð fyrir auknum umsvifum Fjármálaeftirlitsins vegna fyrirhugaðrar lagasetningar að svo stöddu, en komi til þess að rekstraraðilar ákveði að bjóða upp á þessa nýju sjóðategund gætu umsvifin aukist svo einhverju nemi. Er talið að áhrif innleiðingar reglugerðarinnar verði óveruleg, að verkefnin rúmist innan núverandi rekstraráætlana Fjármálaeftirlitsins og áhrif á ríkissjóð verði því engin.

reglugerðir í tengslum við fjármálaumhverfið hér á landi. Eins og við höfum því miður þurft að súpa seyðið af þá var

hafa ekki enn verið nýttar hér á landi vegna þess að lagagrundvöllurinn hefur ekki verið settur. Í þessu ákveðna frumvarpi er verið að ræða um langtímafjárfestingarsjóði.

en þeir geta einnig verið þægilegt verkfæri fyrir ríkið eða aðra aðila sem eru að byggja upp innviði, t.d. á sviði samgangna, orku, menntunar og annars slíks, eins og kemur fram í þessu í þessu lagafrumvarpi. Það er því mikilvægt að við séum að búa til fjárfestingarumhverfi hér á landi sem er sambærilegt við það sem verið er að gera annars staðar í Evrópu og að við getum nýtt okkur það regluumhverfi til þess einmitt að búa til fjárfestingarleiðir

finna fjármagn í til stutts tíma í gegnum fjárlög og annað. Það er ánægjulegt að þetta frumvarp sé komið fram og það er von mín að það fari sem hraðast í gegnum nefndir. Við þurfum að fara að sjá bæði íslenska langtímafjárfestingarsjóði eða að einhverjir nýti sér evrópska sjóði sem fá með þessum lögum möguleika á því að markaðssetja sig hér á landi.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Frumvarpið felur í sér tillögur um rýmkun á heimildum lífeyrissjóða til fjárfestinga í erlendum gjaldmiðlum. Í frumvarpinu er lagt til að möguleikar lífeyrissjóða til áhættudreifingar fjárfestinga verði auknir og geta þeirra til að standa undir lífeyrisskuldbindingum framtíðarinnar þannig styrkt. Þá er í frumvarpinu lagt til að kveðið verði á um heimild lífeyrissjóða til rafrænnar birtingar á greiðsluyfirlitum

Breytingar er varða gjaldmiðlaáhættu lífeyrissjóða eru eftirfarandi: 1. Að lágmark eigna lífeyrissjóðs í innlendum gjaldmiðli lækki úr 50% í 35% í nokkrum skrefum og að ráðherra verði skylt að leggja mat á þörfina fyrir aðra áfangaskiptingu eigi síðar en árið 2027. 2027. 2. Að lífeyrissjóður þurfi ekki að bregðast við ef gjaldmiðlaáhætta hans fer umfram leyfileg mörk sökum breytinga á gengi íslensku krónunnar eða verðhækkana á erlendum eignamörkuðum en á meðan það ástand varir verði honum óheimilt að stofna til nýrra skuldbindinga um kaup á eignum í erlendum gjaldmiðlum. 3. Að lífeyrissjóðum verði gert að eiga eignir í innlendum gjaldmiðli sem jafngilda væntum lífeyrisgreiðslum sameignarhluta næstu þriggja ára. ára. 4. Að ekki verði lengur gerðar kröfur til uppgjörs afleiðusamninga samdægurs á raunvirði og að gert verði skýrara að lífeyrissjóðum sé heimilt að gera afleiðusamninga sem geti myndað skuld á efnahagsreikningi þeirra. Með tilliti til nýlegrar hækkunar iðgjaldaprósentu, úr 12% í 15,5%, og hvernig líklegt er talið að aldurssamsetning þjóðarinnar þróist mun íslenska lífeyrissjóðakerfið halda áfram að vaxa þar til á sjötta áratug þessarar aldar. Stærra lífeyrissjóðakerfi eykur þrýsting sjóðanna á innlendan fjármálamarkað og ruðningsáhrif í þjóðarbúinu. Þá hafa lífeyrissjóðir sagt að gildandi hámark gjaldmiðlaáhættu setji sumum sjóðum það miklar hömlur í fjárfestingum að örðugt sé að setja og fylgja hagkvæmustu fjárfestingarstefnu fyrir sjóðfélaga.

Ekki var talið ráðlegt að stíga stærri skref í rýmkun að svo stöddu, sérstaklega í ljósi þess að strax við gildistöku frumvarpsins eiga breytingar á gengi og verðhækkanir á erlendum mörkuðum ekki að hafa þau áhrif að lífeyrissjóðum beri að grípa til ráðstafana til að koma gjaldeyrisáhættunni í það horf að hún sé innan lögbundinna viðmiða. Þetta veitir sem sagt viðbótarsvigrúm. Hins vegar er í frumvarpinu lagt til að ráðherra verði skylt að leggja mat á þörf fyrir breytingar á hlutfallinu og aðlögunartímabilinu eigi síðar en á árinu 2027. Það má segja að þessi regla

ef mjög ólík sjónarmið eru uppi um það hvernig staðan muni þróast næstu árin er ekki annað en sjálfsagt að tryggja að lagt verði mat á það innan hæfilegs tíma og það sé lögbundið. Það verður vonandi til þess að betri sátt getur tekist um þessa aðferð, þá leið sem hér er kynnt, þar sem nokkurt tillit hefur þegar verið tekið til umsagna.

Skýrslan hefur verið birt opinberlega í samráðsgátt stjórnvalda. Í greinargerð frumvarpsins er fjallað um meginniðurstöður skýrslunnar og einnig eru raktar helstu greiningar annarra sérfræðinga á fjárfestingarþörf lífeyrissjóða á undanförnum árum.

í samráðskafla frumvarpsins. Athugasemdirnar birtust í samráðsgáttinni og frumvarpið hefur tekið breytingum frá því að það var birt þar.

geti verið að fara of geyst í þessar breytingar. Hér er mikilvægt að hafa í huga hver stærð lífeyrissjóðakerfisins er sem hlutfall af landsframleiðslu. Við erum komin með lífeyrissjóðakerfi núna sem er um tvöföld landsframleiðsla sem er alveg einstakt, ótrúlega jákvætt að sjálfsögðu og ber vitni um framsýni og varúð sem við höfum viljað sýna til lengri tíma þegar um er að ræða skuldbindingar sem við undirgöngumst, hvort sem í hlut á opinber lífeyrissjóður eða aðrir, þannig að tryggja megi góða afkomu fólks sem kemur inn á lífeyrisaldur. Þetta eru aðalsjónarmiðin, að það geti verið of íþyngjandi fyrir þjóðarbúið í heild ef of bratt er farið í breytingar hér. Ég vek aftur athygli á því að það verður lögbundið samkvæmt frumvarpinu að fara yfir þessa stöðu að nokkrum árum liðnum og þá kunna hlutirnir að blasa eitthvað öðruvísi við. Við verðum að bíða og sjá með það. En í millitíðinni höfum við tryggt að reglurnar verða rýmri en upphaflega var lagt upp með.

að fara út með fjármuni getur það vissulega haft áhrif á stöðu krónunnar. Það er nú kannski það sem

Við erum að tala um sjóði þeirra sem hafa lagt í þá í gegnum launaða vinnu og mér finnst

sé þörf fyrir að hækka þetta þak. Við erum ekki farin að vinna með gólf enn þá en við erum að gera talsvert mikla breytingu.

þá verði ekki annað sagt en að heilt yfir hafi tekist vel að halda utan um þeirra hagsmuni. Við höfum haft vaxandi lífeyrisréttindi í landinu og eins og ég rakti hér í upphafi er staðan á Íslandi að mörgu leyti mjög

Tíminn einn getur leitt það í ljós og við viljum fara aftur yfir málið að nokkrum árum liðnum.

grein um að eigi síðar en 2027 skuli leggja mat á hvort hægt sé að fara hraðar eða jafnvel hægar í þessi mál. Ég held að það sé einmitt mikilvægt fyrir ráðuneytið að fylgjast vel með

í mismunandi gjaldmiðlum að gera heldur það að gera lífeyrissjóðum heimilt að birta yfirlit og upplýsingar rafrænt á vefsvæði. Þetta er náttúrlega eitthvað sem við þurfum að geta gert með ansi marga

var að það voru líka gerðar kröfur um að lífeyrissjóðir birtu nánari upplýsingar um hvaða kostnað

Það er nefnilega þannig að hver prósenta sem tekin er í kostnað getur þýtt milljónir eftir 40 ár. Það er von mín að þetta frumvarp fari hratt og auðveldlega í gegnum þingið.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir sína framsögu. Ég fagna skrefunum sem hér eru stigin til að rýmka heimildir lífeyrissjóða til fjárfestinga erlendis og auka þannig möguleika þeirra til áhættudreifingar. Alþjóðleg eignadreifing er alger frumforsenda þess, sérstaklega fyrir lítið hagkerfi eins og Ísland, að sjóðasöfnunarkerfið skili þeim árangri sem við ætlumst til og að arðsemin af eignum sjóðfélaga sé hámörkuð. Bandalag háskólamanna bendir á að síðastliðinn áratug hefur innlent eignasafn lífeyrissjóða stækkað að meðaltali þrisvar sinnum hraðar að raunvirði en nemur hagvexti á Íslandi. Það er auðvitað afleiðingin af því sem gerðist hér um og eftir hrun þegar bankarnir hrynja og lífeyrissjóðir stíga inn og verða mjög dóminerandi í íslensku atvinnulífi í skjóli fjármagnshafta. Í skýrslu sinni Áhættudreifing eða einangrun rekja Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson hvernig fjárfesting lífeyrissjóða í erlendum verðbréfum getur stóraukið vænta ávöxtun þeirra án aukinnar áhættu. rétta hlutfall erlendra eigna af eignasafninu er háð ýmsum forsendum en þó svo að gert sé ráð fyrir að innlend verðbréf skili betri ávöxtun en erlend þá er niðurstaðan sú að hlutfall erlendra eigna ætti aldrei að vera undir 30%. Sé gert ráð fyrir sömu væntu ávöxtun innlendra og erlendra bréfa ætti hlutfallið ekki að vera undir 40%. Sé að auki tekið tillit til sértækra áhættuþátta íslenska verðbréfamarkaðarins, svo sem smæðar hans, má leiða líkur að því að æskilegt hlutfall erlendra eigna lífeyrissjóðanna sé jafnvel enn hærra.“ Ef við skoðum eignasöfn erlendra lífeyrissjóða kemur í ljós að í ríkjum með sambærilegt lífeyriskerfi og á Íslandi er hlutfall erlendra eigna alla jafna í kringum 40% og víða er hlutfallið reyndar miklu hærra. Hjá Norðmönnum er hlutfall erlendra eigna lífeyriskerfisins, að olíusjóðnum meðtöldum, u.þ.b. 93%. Hér á Íslandi, í krónuhagkerfi, hefur leyfilegt hámark erlendra eigna hjá lífeyrissjóðunum verið 50% síðan um aldamótin en samt hefur hlutfall eigna þeirra í erlendum gjaldmiðlum alla jafna verið miklu lægra. Í fyrra voru 36% af eignum lífeyrissjóðanna í erlendum gjaldmiðlum og hjá einstökum sjóðum fór það hæst upp í 45%. Þetta er ekki síst vegna óvissu um gengi íslensku krónunnar þar sem gengisbreytingar geta hæglega fleytt sjóðunum upp að 50% markinu og knúið þá þannig til að lagfæra stöðuna mjög hratt sem kallar þá á óhagstæð viðskipti. hver er það sem bera hallann af þessu? Hverjir bera áhættuna af takmörkuðum fjárfestingarkostum, að öll eggin séu sett í sömu körfuna eða alla vega býsna mörg þeirra? Það eru jú sjóðfélagar. Það er fólkið sem greiðir í lífeyrissjóðina og safnar þar réttindum. Sama fólkið ber hallann af ósanngjörnum skerðingum vegna lífeyristekna. Það er ekki hægt að tala um sjóðsöfnunarkerfi lífeyrisréttinda án þess að minnast á það hvernig aukin uppsöfnun réttinda í lífeyrissjóðum hefur ekki skilað sér með eðlilegum hætti í betri afkomu sjóðfélaganna heldur í allt of ríkum mæli verið nýtt til að spara ríkinu útgjöld til lífeyrisgreiðslna almannatrygginga frá Tryggingastofnun. Eins og við í stjórnarandstöðunni þreytumst ekki á að benda á skerðast greiðslur almannatrygginga einfaldlega við allt of lágar tekjur. Við erum að tala um 25.000 kr. frítekjumark og þetta frítekjumark vegna frestaðra atvinnutekna, þ.e. lífeyrissjóðstekna, er nú einn áttundi af frítekjumarkinu vegna venjulegra atvinnutekna. Hvað þýðir þessi ólíka meðhöndlun atvinnutekna og lífeyrissjóðstekna fyrir jaðarskattbyrði og fyrir ávinning eldra fólks af viðbótartekjum?

og jaðarskattbyrðin af þessum viðbótartekjum er þannig 38%. Hvað með ellilífeyrisþegann sem getur ekki unnið lengur en á hins vegar miklu meiri réttindi í lífeyrissjóði en sá fyrri?

Það eru 53.487 kr. og jaðarskattbyrðin af þessum tekjum hjá manneskju, sem hefur e.t.v. unnið slítandi störf um langa starfsævi og þarf að setjast í helgan stein heilsu sinnar vegna,

Mér finnst Stefán Ólafsson félagsfræðiprófessor hafa stillt þessu mjög skynsamlega upp í skýrslu sem hann birti um almannatryggingakerfið í fyrra þar sem hann rekur hvernig umfang skerðinganna hjá TR nemur rúmlega helmingi af því sem þorri lífeyrisþega fær úr lífeyrissjóði. Þetta er ígildi þess að ríkið taki til sín meira en nemur allri ávöxtun lífeyrissjóðanna

þessum greiðslum almannatrygginga og færa þær óbeint yfir á lífeyrissjóðina og eigendur þeirra, sjóðfélagana? Ég leyfi mér að efast um það. En aftur að efnisatriðum þessa frumvarps. Það eru mjög stór og mikilvæg skref sem verið er að stíga hérna til að liðka fyrir aukinni áhættudreifingu en um leið eru þetta varfærnisleg skref. Heimildirnar eru hækkaðar í áföngum

Þá berast eflaust fleiri gagnlegar umsagnir. Í grunninn styðjum við í Samfylkingunni þetta mál og fögnum því og viljum greiða fyrir því eins og kostur er að það nái fram að ganga.

Þarna er um að ræða efnisbreytingar sem skipta miklu máli og hafa þau áhrif að fjárfestingarkostir lífeyrissjóða munu aukast til framtíðar. Það má halda því fram að lífeyrissjóðir hafi alveg frá hruni

juku fjárfestingar innan lands til að standa með gjaldmiðlinum en ekki síður að standa með fyrirtækjum sem þurftu á því að halda og endurreisa þá mörg þeirra.

Þetta er stórt og mikið atriði. Þegar maður skoðar umfjöllun um þessi mál hefur verið bent á að margir lífeyrissjóðir hafa verið komnir ansi nálægt því marki sem þeir hafa hreinlega treyst sér til að vera á.

þriggja ára væntar lífeyrisgreiðslur innan lands til að mæta þeim lífeyrisgreiðslum sem þeir þurfa að mæta á næstu þremur árum. Ég held að að flestu leyti sé þetta gott frumvarp en það hafa auðvitað

sé í kringum 400 milljarðar á ári og það er ansi stór biti að koma í vinnu. Þá er spurningin þessi: Hvað Hvað getur íslenskur markaður tekið við miklu og hvaða ruðningsáhrif geta fjárfestingar lífeyrissjóðanna haft á markaðinn innan lands?

Manni er uppálagt að reyna að dreifa áhættu og ég held að það sé kannski markmið lífeyrissjóðanna. Þeir eru auðvitað þolinmóðir fjárfestar og þurfa að geta geymt peninga, ekki bara í

en þó þannig að lífeyrissjóðirnir fóru ekki eins illa út úr hruninu og margir aðrir, kannski vegna þess að þeir voru þó umfram marga aðra með fjármuni utan lands.

þá tapaðist hluti kaupmáttar út um gluggann vegna þess að krónan féll. Ástæðan var sú að ónefnt sveitarfélag var að ná sér í peninga til að borga af erlendu láni. Þetta er auðvitað allt svolítið

að lífeyrissjóðir geti haldið áfram að dreifa áhættunni og geti þá hugsanlega nýtt sér þessi 65% að fullu en ekki eins og áður var að þeir þorðu ekki að fara upp í 50% af því að

og varða breytingarnar framlengingu á bráðabirgðaákvæðum sem höfðu áhrif á skattfrádrátt nýsköpunarfyrirtækja vegna starfsemi þeirra árin 2020 og 2021. Lagt er til að bráðabirgðaákvæðin verði framlengd með þeim hætti að þau nái til frádráttar frá álögðum tekjuskatti nýsköpunarfyrirtækja árið 2023 vegna rekstrarársins 2022. Ef bráðabirgðaákvæðin verða ekki framlengd mun heildarframlag til skattfrádráttar lækka niður í 20% frá álögðum tekjuskatti og hámarksþak kostnaðar til útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti nýsköpunarfyrirtækja

þýðir með öðrum orðum að við erum komin hér fram í síðari hluta maímánaðar og fyrirtækin í landinu eru enn ekki komin með vissu fyrir því að rannsóknar- og þróunarvinna sem unnin verður á þessu ári muni lúta sömu reglum og gilt hafa síðustu tvö ár þar sem er aukin skattaleg ívilnun vegna þess. Þetta er sérstakur hvati sem við lögfestum á þeim tíma,

ákvæði með framlengingu á bráðabirgðaákvæðinu. En þess ber að geta að kerfið í heild sinni er til endurskoðunar, m.a. með samstarfi við OECD og samkvæmt samkomulagi við OECD þá njótum við stuðnings þaðan til þess að taka út heildarvirkni kerfisins. Hér er sömuleiðis lagt til að ívilnanir bráðabirgðaákvæðanna nái ekki eins langt og áður. Það er gert til að áætlaður kostnaður þeirra sé í samræmi við tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027 og til að mæta kostnaði vegna hugsanlegrar fjölgunar umsókna til Rannís.

og því felur frumvarpið í sér áætlaða útgjaldaaukningu upp á 2,4 milljarða. Af þessum tölum má sjá að við erum komin með stuðningskerfi sem losar 10 milljarða og ef við setjum það í samhengi við heildargreiddan tekjuskatt lögaðila á Íslandi þá er hér um að ræða talsvert háa fjárhæð sem sem krefst þess í raun og veru af okkur að við förum reglulega yfir ávinninginn af þessu og við séum að stilla, ef maður getur orðað það þannig, skrúfurnar allar rétt þannig að við séum að ná tilætluðum árangri. Hann er sá sem ég nefndi, að að skapa grundvöll á Íslandi fyrir samkeppnishæft atvinnulíf þar sem rannsóknar- og þróunarstarf þrífst af krafti vegna þess að við trúum því að það geti tryggt mjög verðmæt störf til lengri tíma og útflutningstekjur sömuleiðis

maður þarf líka að spyrja sig: Hvað hefði gerst ef við hefðum varið þetta háum fjárhæðum einfaldlega til lækkunar á þeim sama tekjuskatti? Það gæti talið í nokkrum prósentum sem við gætum lækkað tekjuskatt allra lögaðila fyrir þá fjárhæð sem við erum hér að endurgreiða vegna rannsókna og þróunar. En það er þessi trú okkar á að einmitt þessi hluti starfseminnar, rannsóknar- og þróunarstarfið, geti skapað svo mikil umfram verðmæti til lengri tíma sem réttlæti þá sérstöku löggjöf sem við höfum hér. En við eigum að leyfa okkur að efast og spyrja spurninga og fara yfir þetta og sú vinna stendur einmitt yfir núna. Við erum að stuðla hér með þessu að áframhaldandi vexti í t.d. hugvitsdrifnum greinum sem hafa tekið talsverðan kipp á undanförnum árum. Útflutningstekjur af slíkum greinum hafa stóraukist, störfum fjölgað verulega og mikil tækifæri að því er talið er til frekari vaxtar og að við getum sótt fram þarna samfélaginu öllu til góðs.

hvað hann er áfram um að beita ríkisvaldinu til þess í rauninni að marka atvinnulífinu ákveðna stefnu og hafa áhrif á það

að marka ákveðna atvinnustefnu ef svo má segja. Það er fagnaðarefni. Mig langar aðeins að bera undir hæstv. ráðherra athugasemdir sem bárust frá Skattinum

raun við misnotkun á þessu úrræði og segir að nokkur brögð hafa verið að því að við skattskil hafi almennur rekstrarkostnaður og kostnaður sem telja verður að tilheyri frekar eðlilegum endurbótum á fyrirliggjandi afurð sem viðkomandi fyrirtæki hefur tekjur af verið færður undir kostnað vegna staðfestra nýsköpunarverkefna. Skatturinn telur ástæðu til að benda sérstaklega á að ekki hafa verið sett með lögum sérstök ákvæði um beitingu álags eða annarra refsiviðurlaga til að bregðast við og skapa varnaðaráhrif vegna háttsemi sem ekki samrýmist lögum þessum.

forseti. Já, ég tel ástæðu til að bregðast við þessu og tel að við séum í raun og veru komin af stað með viðbragðið í þessari endurskoðun á reglunum sem ég vísaði til. Það er heilmikið verkefni fyrir stjórnkerfið að taka við öllum þessum endurgreiðslubeiðnum. Við erum hérna að ræða um rannsókna- og þróunarfjárfestingar sem, eins og fram hefur komið, geta numið rúmlega 10 milljörðum. Það væri óðs manns æði að ætla að fara yfir hvert og eitt tilvik og kafa ofan í hvert og eitt útgjaldatilefni og spyrja sig: Er þetta hluti af rannsóknakostnaðinum og þróunarkostnaðinum eða er þetta eitthvað annað? Þessir veikleikar hafa komið fram í framkvæmdinni og við höfum haft af þeim nokkrar áhyggjur, sérstaklega vegna þess hversu hratt þetta hefur vaxið. Við höfum líka séð viðleitni til þess að hámarka ávinninginn af reglunum með því að fyrirtæki virðast hafa skipt sér upp í tvennt og sótt um sem tveir óskyldir aðilar og þar með notið góðs af hámarksfjárhæðunum báðum megin. Þannig kemur kerfið betur út fyrir einn og sama aðilann ef hann sækir um með tveimur umsóknum undir sitthvorri kennitölunni. Fyrir þetta höfum við reyndar tekið með breytingu sem þegar hefur tekið gildi.

að fá að heyra sjónarmið hæstv. fjármálaráðherra um tillögu sem er hér frá Skattinum í sömu umsögn. Skatturinn hvetur löggjafann til að kveða á um það með skýrum hætti hvort aðkeyptur kostnaður frá tengdum aðila skuli falla undir styrkhæfan kostnað eður ei.

Maður gæti séð fyrir sér einhver mjög tæknileg fyrirtæki eins og Íslenska erfðagreiningu eða Alvogen eða hver það kynni að vera. En meira að segja fyrirtæki eins og eins og Elkem á Grundartanga hafa verið að nýta sér þessa löggjöf til þess að fara í rannsóknarverkefni og laða til sín mjög sérhæft starfsfólk, doktora í alls konar raungreinum, til að auka virði framleiðslunnar.

dagur fyrir okkur sem hér sitjum, bæði í minni hluta og meiri hluta. Hér er verið að leggja fram mál, hvert af öðru, sem almenn sátt ríkir um. Það eru góð mál, jákvæð mál

Ef mál eru góð og þau eru rétt kynnt og jafnvel nokkrum sinnum — dropinn þarf stundum að hola steininn — þá er það mín reynsla að menn leggi við hlustir og bregðist við með jákvæðum hætti.

þá hitti ég á kvikmyndahátíð mann sem fór með dreifingu allra stærstu kvikmyndaveranna í hinni stóru

höfum kannski ákveðið svigrúm sem við hefðum ekki ella, hvað sem mönnum finnst um siðfræðina í þessu og hinu. Hér er ákveðinn skattafsláttur og hér er ákveðin endurgreiðsluprósenta til hækkunar.

Sem betur fer er reynsla mín af stjórnvöldum á síðari árum ekki á þennan veg. Þetta er dæmi um fókusleysi og það að skilja ekki kjarna málsins. Ég nefni þetta bara hér af því að ég er ánægður með að menn eru að taka á móti góðum hugmyndum sem hefðu kannski þótt ævintýralegar fyrir 20 árum, að veita svona rabbat eins og verið er að tala um í þessu ágæta frumvarpi. Mig langar líka að spyrja ráðherrann: Er það ekki rétt hjá mér að til viðbótar við þessi ágætu

sem við erum að útvega þeim sem vilja leggja á sig þá oft á tíðum tvísýnu vegferð að koma með hugmynd, þróa

og ef tvö eða þrjú af þeim ná einhverjum árangri þá gengur dæmið upp. Ég er út af fyrir sig mjög hliðhollur anda þeirra laga sem hér er verið að fjalla um og styð þau heils hugar eins og ég held að við gerum flest í þessum sal og á þessu þingi. það voru þessir tveir punktar sem ég vildi bara rétt fá örstutt viðbrögð við og mun ekki nýta frekar þær níu og hálfu mínútu sem ég hef til að masa hér út í eitt og skipa mér í hóp biðla um ræðukóngahlutverk Alþingis. Ég er ekki þar.

Rannsóknasjóður, sem er vegna grunnrannsóknanna, og síðan Tækniþróunarsjóður þegar verkefnin eru komin aðeins á legg.

tryggja að nægjanlegt áhættufjármagn sé til staðar fyrir fyrirtæki sem eru í vexti. Ég er sérstaklega hrifinn af uppsetningunni á Kríu vegna þess að þar vorum við ekki að takast á við það verkefni að byggja upp greiningargetu og sérfræðiþekkingu í stjórnkerfinu heldur sögðum sem svo að ef fagsfjárfestarnir hefðu melt málið og tekið ákvörðun um að fjárfesta þá væri sjóðurinn tilbúinn til að fjárfesta með.

Ég myndi gjarnan vilja vita, ef hann hefur það millum eyrna sér, hvað þessir sjóðir eru að heildarupphæð, sirkabát, Nýsköpunarsjóður og það sem hann nefndi hérna,

upp á pallborðið hér á árinu 2022 eða hvort eitthvað hefti okkur í slíkum tilboðum, eins og þjóðirnar eru yfirleitt í til að laða að sér verkefni í kvikmyndum og öðru.

Það er óhætt að segja að eftir því sem hagkerfið tók við sér og hlutabréfamarkaðir tóku við sér og auknar ívilnanir voru innleiddar og frekari stuðningur veittur í gegnum þessa sjóði hefur heildarfjárfestingin í hagkerfinu sömuleiðis vaxið mjög mikið. Við erum komin að því að geta sagt að við séum að uppfylla þessi langtímamarkmið okkar um stuðning við þess háttar starf í landinu okkar eða í hagkerfinu. En hvort við

verið. Í raun og veru snýst þetta á endanum bara um það að við séum tilbúin að gera það sem þarf til að tryggja að við séum samkeppnishæf. En það er líka mjög mikil samkeppni milli landa og svæða og sums staðar sýnist mér að menn séu farnir að ganga fulllangt. Ég nefni sem dæmi að á Írlandi fóru menn þá leiðina að fella niður helminginn af tekjuskatti fyrir fyrirtæki af þessum toga og voru þá komnir niður í 6,25% tekjuskatt en almenni skatturinn hafði verið 11,5%.

en ég mun ekki skorast undan því. Ég vil bara þakka fyrir jákvæð viðbrögð við hugmyndinni sem forveri hans missti fókusinn á fyrir þetta mörgum árum, á tíunda áratugnum. skulum taka upp þann þráð aftur af því að við höfum til þess fulla burði. Ég er, eins og ég hef áður sagt úr þessum stóli, upptekinn af því

að sé lágmark til þess að komast af í þessu góða en dýra landi okkar geti orðið að veruleika. Allar hugmyndir sem gætu hjálpað okkur í þessa átt,